Започваме регистрацията и на колегите, които са онлайн. Анна Александрова? Не я виждам. Валентин Касабов?

Регистрирани в залата са 119 народни представители, дистанционно регистрирани 9 народни представители – стават 128. Необходимият брой народни представители за вземане на решения е 65.

Уважаеми колеги, във връзка с неразглеждането на точки от седмичната Програма за работата на Народното събрание, предвидени за пленарното заседание на 19 ноември 2020 г., правя процедурно предложение Програмата за днешното пленарно заседание – 20 ноември 2020 г., да бъде със следния дневен ред: „1. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител – Даниела Дариткова на 13 ноември 2020 г. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносители – Ивелина Василева и група народни представители на 23 октомври 2020 г. Приет на първо гласуване на 13 ноември 2020 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за задълженията и договорите. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 г.

г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. Вносител – Министерският съвет на 10 ноември 2020 г. Приет на първо гласуване на 13 ноември 2020 г. г. 6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносител – Министерският съвет на 10 ноември 2020 г. Приет на първо гласуване на 13 ноември 2020 г.“ Парламентарният контрол ще започне след приключване на точка Той ще включва само отговори на тримата вицепремиери. Процедура – господин Ципов, заповядайте. КРАСИМИР Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Процедурата ми е – във връзка с предстоящото гласуване да бъде направена поименна проверка. Благодаря, уважаеми господин Ципов. Започваме поименната проверка:

Заповядайте, госпожо Цветкова. МАРИЯ ЦВЕТКОВА (ОП): Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Представям на Вашето внимание декларация от името на парламентарната група на „Обединени патриоти“ по повод Деня на християнското семейство. На 21 ноември Православната църква отбелязва един от най-големите християнски празници Въведение Богородично, който в България от 1929 г. се чества и като Ден на християнското семейство. От векове дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, а в семейството децата научават най-ценните и житейски уроци и се възпитават в християнските добродетели, на които се крепи българският род. Семейното ходене на църква в този ден символизира влизането на Мария в храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Неслучайно в България и в Република Северна Македония празнуваме Въведение Богородично като Ден на християнското семейство. Тук отново се преплитат църковните и народните традиции, съхранявани и отстоявани в продължение на стотици години. В многовековната си история българинът е отредил достойно място на семейството. Ето защо в навечерието на Деня на християнското семейство е важно да помислим в два аспекта: българското семейство като основен фактор в борбата с демографската криза и като морален щит срещу вредната либерална пропаганда, която цели да подмени традиционните християнски ценности чрез налагането на джендър идеологията. Това представлява сериозна заплаха за устоите на християнска Европа и на здравото българско християнско семейство. Откъде идва опасността и кой се опитва да наложи тази чужда, пагубна за българското общество идеология? Преди дни стана ясно, че Европейската комисия ще предложи законодателни промени, с които държавите – членки на Европейския съюз, да бъдат задължени да признават гей-браковете, родителските права на еднополови двойки, както и транссексуалните хора в целия Европейски съюз. Парламентарната група на „Обединени патриоти“ категорично се противопоставя на тези скандални предложения, тъй като те са в разрез с християнските ценности на традиционното българско семейство, което се състои от майка, баща и техните деца. Абсурдните промени са заложени в Стратегията за равнопоставеност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните, небинарните, интерсексуалните и куйър-индивиди, известни като ЛГБТИ. Още по-скандално е, че Стратегията, разписана от Европейската комисия, е изработена по настояване на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, която в годишната си реч пред Европейския парламент за състоянието на Съюза поиска да бъдат засилени правата именно на ЛГБТИ общността. Според българското законодателство и Конституцията на Република България бракът е доброволен съюз между мъж и жена. По настояване на ВМРО тази формулировка е заложена в Проекта за нова Конституция, което ще противодейства на натиска на Европа за промяна на законодателството с цел легализиране на еднополовите бракове. Имаме лошите европейски примери. В началото на 2019 г. Германия узакони третия пол, като в актовете за раждане освен като мъж и жена германците имат и трета възможност – да се запишат като „друг“. Във Франция бе предложена поправка, с която във формулярите за училище понятията „майка“ и „баща“ да бъдат заменени с „родител едно“ и „родител две“, за да не бъдат засегнати правата на хомосексуалните родители. Противопоставяме се на соросоидните неправителствени организации като Българския хелзинкски комитет и други НПО-та, известни с антибългарската си дейност, както и на леви либерални партии, които лансират у нас джендър идеологията и стават съучастници в разрушаването на основни морални ценности в Европа. Категорично не приемаме Истанбулската конвенция, хомосексуалната пропаганда в училищата и детските градини, както и провеждането на гей паради, които са пошли и натрапват сексуалната ориентация на участниците в тях. Всеки от нас има свещен дълг към идните поколения и бъдещето на българските деца. В навечерието на Деня на християнското семейство сме длъжни да обещаем, че ще защитаваме българските семейни и християнски ценности и ще бъдем безкомпромисни с вредните либерални опити за налагане на полове, извън традиционните мъжки и женски, и на внушенията, че родителите могат да са различни от майка и баща. Битката за защита на традиционните християнски семейни ценности вече е основна битка в Европа. Претенциите за признаване на гей браковете и на трети, четвърти и прочие полове са само част от атаките срещу националната държава, християнската ни вяра и семейството като институция. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ знаем каква е алтернативата за България и за Европа. Това е патриотизмът!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-105, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова на 13 ноември 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 18 ноември 2020 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-105, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова на 13 ноември 2020 г. На заседанието присъстваха заместник-министърът на здравеопазването госпожа Жени Начева и представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Даниела Дариткова, която информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива е във връзка с нарастващото разпространение на вируса COVID-19 и предприемане на необходимите мерки за неговото ограничаване на територията на Република С предлаганите нормативни промени в чл. 61 от Закона за здравето се цели прецизиране на текста на разпоредбата по отношение на съществуващото изискване за задължително болнично лечение на лица, болни от или заразоносители на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона. Доктор Дариткова акцентира върху факта, че действащата разпоредба на чл. 61 от Закона за здравето систематично е включена в глава II, раздел V „Надзор на заразните болести“ от Закона и се отнася единствено и само за задължително болнично лечение като вид противоепидемична мярка с цел ограничаване разпространението на съответната болест, а не като задължение за лечение в условията на болничната медицинска помощ, поради наличието на едно от заболяванията, посочени в този член. Тя подчерта, че следва да се прави ясна разлика между болнично лечение с цел изолация и болнично лечение по медицински показания. Доктор Дариткова посочи, че лечението на всеки български гражданин се назначава от лекуващ лекар въз основа на клиничното състояние на лицето, независимо от какво заболяване страда той. Според нея не е целесъобразно и аргументирано лечебните заведения за болнична помощ да бъдат използвани само с цел изолация на пациенти, без наличието на реални медицински показания за хоспитализация само поради факта, че са болни от или заразоносители на болести по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. Създават се и допълнителни възможности за изпълнение на правомощията на регионалните здравни инспекции относно поставянето на лица, положителни за COVID-19, и техните контактни лица на задължителна изолация или карантина с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция. С предложените изменения се цели да се намали административното натоварване на районните здравни инспекции и да се осигури възможност за правилно и законосъобразно прилагане на мерките по изолация и карантина. Предлага се създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под изолация или карантина на съответните лица чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения. По този начин ще се подпомогне дейността на инспекциите и ще се намали натовареността на здравните инспектори при изпълнение на техните задължения и отговорности в областта на надзора и контрола на противоепидемичните мерки в контекста на COVID-19. Нормативните промени се предлагат предвид обстоятелството, че регистрираните средно на ден новозаразени с COVID-19 лица в страната драстично нараства, като същевременно хроничният кадрови недостиг в РЗИ, натрупан през последните години, възпрепятства навременното прилагане на противоепидемични мерки. Във връзка с редакцията на текста на разпоредбата на чл. 61 от Закона за здравето в Заключителните разпоредби се правят и необходимите изменения в съответните закони. Със Законопроекта се предлагат и изменения и допълнения на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се създава правна възможност при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването със заповед да забрани за определен срок от време износ на лекарствени продукти от територията на По този начин се цели гарантиране на достатъчни количества лекарствени продукти за задоволяване на здравните потребности на населението на Република България. Доктор Дариткова поясни, че очакваните резултати от прилагането на предлаганата са свързани с осигуряване на навременна защита на гражданите на Република България от разпространение на вируса COVID-19, както и с последиците от влошаващата се епидемична обстановка в страната през последните седмици. В писмените становища на Министерството на здравеопазването, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и на Българската генерична фармацевтична асоциация се изразява принципна подкрепа за предлаганите законодателни промени. В част от тях се съдържат и конкретни предложения по текстовете на някои от предлаганите разпоредби, които да бъдат обсъдени между първо и второ гласуване на Законопроекта. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването обсъдиха предлаганите изменения и допълнения и отправиха конкретни въпроси във връзка с отпадането на задължителното болнично лечение на лица, болни от и заразоносители на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. Народните представители се обединиха около становището, че между първо и второ гласуване на Законопроекта текстовете на някои от предлаганите разпоредби следва да бъдат допълнително обсъдени и прецизирани. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване с 10 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“ Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-105,

и предприемане на необходимите мерки за неговото ограничаване на територията на Република България. С предлаганите нормативни промени в чл. 61 в Закона за здравето се цели прецизиране на текста по отношение на противоепидемичните мерки и съществуващото изискване за задължително болнично лечение на лица, болни от или заразоносители на заразна болест, съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона. Във връзка със спекулациите в медийното пространство след внасянето на този законопроект искам да подчертая, че предлаганите промени по никакъв начин не целят освобождаване на държавата от отговорност за здравето на хората, които имат нужда от болнично лечение и са болни от COVID-19. Искам да припомня как променихме чл. 61 в началото на извънредното положение вписахме, наред с другите особено опасни инфекции, като чума, коремен тиф, като полиомиелит, дифтерит и други такива, които са ясно дефинирани от медицинските експерти като особено опасни, добавихме COVID-19 тогава, когато не знаехме характеристиката и протичането на това заболяване, защото нямаше друга възможност да се въведат противоепидемични и карантинни мерки. Още веднъж искам да подчертая, че този член се намира в главата „Надзор над заразните болести“, тоест касае единствено въвеждането на противоепидемични мерки, които целят ограничаване на разпространението на инфекцията. Още тогава колеги от опозицията, конкретно от „БСП за България“, изказаха противни становища, като смятаха, че COVID-19 не може да се съотнесе към особено опасните инфекции, че задължителното болнично лечение като мярка нарушава правата на българските граждани. Даже и в момента колеги от БСП, като примерно уважаваният от мен професор Михайлов, изразяват в медиите мнение, че неговата препоръка, цитирам: „Моето мнение и моята препоръка е да се прецизират самите индикации за хоспитализация. Ако се премине към поголовно хоспитализиране, ще се счупи здравната система.“ Уважаеми колеги, тогава, когато въведохме съюза „и/или“, даже по предложение на колеги от опозицията в пленарната зала, отпадна от някои от членовете на този закон задължителното болнично лечение, се допуска двусмислено тълкуване на текста. Не е ясно кога като противоепидемична мярка ще се използва задължителна изолация – дали това върви задължително и с болнично лечение и кога ще се прилага една от двете мерки, в този случай дали болничното лечение не изисква задължителна изолация. Затова смятам, че има нужда от прецизиране на текста и очаквам наистина предложения между първо и второ четене, защото искам ясно експертите да кажат за кои заразни болести, които са особено опасни инфекции, задължителната изолация и болничното лечение да вървят едновременно и за кои се налага само една от двете мерки. Отново искам да подчертая, че останах изненадана от промяната в мнението по отношение на една и съща нормативна уредба в рамките само на няколко месеца. Считам, че когато става въпрос за здравето на българските граждани, посланията към обществото трябва да бъдат научно и медицински издържани, за да не се създава допълнително объркване и хаос сред населението. Със Законопроекта се създават и допълнителни възможности за изпълнение на правомощията на регионалните здравни инспекции относно поставянето на лица, положителни за COVID-19, и техните контактни лица на задължителна изолация или карантина с предписание на директора на съответната регионална здравна инспекция. С предложените изменения се цели да се намали административното натоварване на РЗИ и да се осигури възможност за правилното и законосъобразното прилагане на мерките по изолация и карантина, предлага се създаването на нормативна възможност за връчване на предписанията за поставяне под изолация или карантина на съответните лица чрез устно уведомяване или чрез цифрови съобщения. По този начин ще се подпомогне дейността на инспекциите и ще се намали натовареността на здравните инспектори при изпълнение на техните задължения и отговорности в областта на надзора и контрола на противоепидемичните мерки в контекста на епидемията от коронавирус. Нормативните промени се предлагат предвид обстоятелството, че регистрираните средно на ден новозаразени с коронавирус лица в страната драстично нарастват и същевременно хроничният кадрови недостиг в РЗИ, натрупан през последните години, възпрепятства своевременното прилагане на противоепидемичните мерки. Знаем, че даже и колеги народни представители се включиха като доброволци, за да дадат възможност своевременно да се разпространяват сред гражданите предписанията за поставяне на карантина. Във връзка с редакцията на текста на разпоредбата на чл. 61 от Закона за здравето и Заключителните разпоредби се правят необходимите изменения в съответните закони. Със Законопроекта се предлагат и изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като се създава правна възможност при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването със заповед да забрани износа на лекарствени продукти, за които е установен недостиг… на Република България. Това се налага поради факта, че досега такава норма разписахме само в Закона, който е свързан с извънредното положение по повод на COVID-19. Смятаме, че една трайна нормативна уредба, която гарантира в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина сигурност в достатъчните количества медикаменти на територията на Република България, дава възможност за реакция дори и при други кризи, не само по отношение на тази епидемична криза, но и на други, да се гарантират достатъчни количества, като се забрани износът на медикаментите, за които е установено, че имаме недостиг. Очакваните резултати от прилагането на предлаганата нормативна уредба са свързани с осигуряване на навременна защита на гражданите на от разпространението на вируса на COVID-19, както и да се преодолеят последиците от влошаващата се епидемична обстановка в страната през последните месеци. Разчитам на подкрепата на разумните народни представители в пленарната зала за тази законодателна инициатива. Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, колеги. Заповядайте, господин Йорданов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да кажа, че акустиката в залата въобще не е добра и нещо в задните редове не се чува. Може би към Вас, госпожо Председател, трябва да направите необходимото за подобряване на акустиката. ЙОРДАНОВ: Уважаеми колеги, днес на нас ни се предлага да направим една промяна в Закона за здравето и в някои други закони с мотива, че така се включваме в общата идея за справяне с пандемията ковид. Така ли е в действителност? Днес ние трябва да разсъждаваме по темата дали болните с остри заразни заболявания, с тежки заразни заболявания с висока смъртност, трябва да имат задължително болнично лечение. Днес не става дума само за ковид, днес става дума, а между другото и доктор Дариткова правилно каза, за заболявания като холера, като чума, като вариола, които явно, че не могат болните да не бъдат изолирани и да не бъдат на задължително болнично лечение. Да, преди няколко месеца съвсем механично ковид беше добавен в тази група, може би защото нямаше достатъчно време и защото не го познавахме достатъчно. Но днес, ако ние имаме друго становище за ковид и считаме, че там може да нямаме задължително болнично лечение, това не е за другите заболявания, защото ковид в една поредичка от десетина заболявания е предпоследното заболяване, така че ние не можем да отменим задължителното болнично лечение за всички тези заболявания.

На второ място се предлага задължителна изолация. Терминът „задължителна изолация“ в българското здравеопазване през годините, поне доколкото аз го познавам, вървеше със задължителното болнично лечение, защото когато се касаеше за необходимата изолация, там пациентът беше приеман в инфекциозните отделения, а в тези инфекциозни отделения бяха създадени условия за тази задължителна изолация. Те отговаряха на наредба, на критерии, на строителни разрешения и така нататък. Днес, когато ние въвеждаме термина „задължителна изолация без болнично лечение“, не знаем на какви критерии, на какви параметри отговаря тази задължителна изолация. И ако даденият пациент реши да бъде изолиран вкъщи, ние не знаем дали има възможности наистина да си осъществи задължителната изолация, защото задължителната изолация при остри заразни болести, и пак повтарям, днес ние говорим не само за ковид, ние говорим и за другите заболявания – кой ще бъде в контакт с него, как ще бъде обгрижван, как ще бъде осъществявано лечението? В крайна сметка всички Вие сте наясно, че според мен над 50% от българските граждани не могат да осъществят параметрите – тези условия, на които отговаря задължителната изолация – в домовете си. И трябва да си признаем, че те нямат и финансовата възможност да осъществят тази задължителна изолация. Затова аз мисля, че наистина предложението, което е смислено предложение, не е направено просто по правилния начин. Но още днес, още предварително, то трябваше да бъде направено така, че ние да отделим в отделна група COVID-19 и да вземем необходимите законодателни инициативи и решения, които трябва да следват. Така стои въпросът и с второто предложение – да облекчим работата на районните здравни инспекции и те да се превърнат…, тоест да използват възможностите на един кол център. Това може да го приемем в условията на пандемия с ковид, защото един шеф на РЗИ, примерно в Пловдив, днес трябва да подпише 500, 600 или 1000 предписания, което е практически много трудно изпълнимо. утре, когато няма да имаме пандемия, това ще важи и за другите инфекции, това ще важи и за чумата, за холерата – всички тези предписания, които се издават, когато ние, дай боже, да нямаме болни с тези заболявания. Просто и тук трябва да важи принципът, че да отделим острите заразни, тежките и социалнозначими инфекциозни заболявания от ковид и да приемем решения, които са за пандемията с COVID-19. Що се касае за предложението за лекарствата – да, това е едно смислено предложение, което ние не може да не подкрепим. Но по принцип бихме искали в Закона да бъде селекциониран, предложенията и решенията за разрешения, които касаят справяне с пандемията с COVID-19, да бъдат отделени от другите значими инфекциозни заболявания. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Реплики? Не виждам. Господин Чакъров, заповядайте за изказване. Други заявки за изказване има ли? Да, господин Поповски ще има след това изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние от ДПС няма да Няма да подкрепим предложението за отпадане на думите за задължително болнично лечение след изброяването на поредица от опасни заразни болести, сред които COVID-19, в чл. 61, защото това означава да поставим на риск опазването на общественото здраве. този член са посочени лица, които подлежат на задължителна изолация и/или болнично лечение, защото са болни от или са заразоносители на такива опасни заразни болести, като: холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария и така нататък, и накрая е записан COVID-19. липсва сериозна аргументация за предлаганата промяна, освен чисто формалното изречение, че това се прави с цел прецизиране на текста на разпоредбата по отношение на съществуващото изискване за задължително болнично лечение на лица, болни от COVID-19. Да, когато записахме COVID-19, все още бяхме в началото на пандемията и нямаше информация както за механизмите на разпространението на тази вирусна инфекция, така и за нейното лечение. Сега вече знаем, че болни от коронавирус могат да се лекуват и вкъщи, в домашни условия, а не задължително в болница. Но от така предложената промяна на чл. 61 следва, че отпада едва ли не изцяло възможността директорът на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар с предписание да насочва за задължително болнично лечение лице, болно от заразна болест по чл. 61, ал. 1 или ал. От приемането на настоящия закон през 2004 г. до днес никога не е поставяно под съмнение правото на държавата чрез директора на съответната регионална здравна инспекция да даде задължително предписание за болничното лечение на лице, болно от някоя от тези болести. Този текст е гаранция за защитата на обществения интерес и на здравето на обществото. Второ, този член е обвързан и с чл. 215, който регламентира в момента възможността да се наложи санкция на лице, болно от заразна болест по чл. 61, ал. 1 или ал. 3, ако той откаже предписаното му болнично лечение, а също и възможност за принудително довеждане със съдействието на органите на МВР на лице, отказало да се яви доброволно за предписаното му болнично лечение. Обръщам внимание на това, че COVID-19 е само една от заразните болести по посочените параграфи, със сигурност не е най-страшната най-страшната сред тях. Не бива да застрашаваме обществения интерес и да поставяме под риск общественото здраве. Не бива да допускаме да има законова възможност, когато лекарят прецени, че трябва болнично лечение за лице, болно от холера или от изброените вече заразни болести, то може да откаже да постъпи за болнично лечение, а държавата да няма законни средства да го принуди, за да го направи. Не бива да има законова възможност и в другата посока, а именно когато лекар прецени, че лице, болно от тези болести, се нуждае от болнично лечение, държавата да абдикира от задълженията си да му осигури такова. Сега предписанието на директора на съответната РЗИ е задължително както за болния, така и за държавата по отношение именно на осигуряването на такава възможност за болнично лечение при преценена необходимост. С отпадането на „и/или“ болнично лечение държавата и болниците се освобождават от носенето на отговорност при неприлагане на болнично лечение от тези болести при необходимост и по този начин това няма да може квалифицирано като отказване на лечение, съответно пациентите няма да могат да съдят държавата или болниците за отказване на лечение. Не можем под претекст за прецизиране на разпоредба да се откажем от гарантирано осигуряване на болнично заведение за болните от вече вече изброените заразни болести. На практика ще легализираме отказа от лечение, и то на опасни заразни болести, а не само в случаи, като визирания основно ковид, но покрай тях и другите. Трето, ако одобрим предложената промяна на чл. 61, ще провокираме съмнения в обществото, че правим това по конюнктурни съображения, предвид трудностите, които в момента изпитва здравната ни система заради пандемията от COVID-19. Предвид настоящата пандемия от COVID-19 и огромният натиск върху здравната ни система, препълнените с болни от коронавирус болници или отделения, предназначени за тази цел, и трудностите за постъпилите за болнични лечения поради липса в отделенията за ковид на свободни легла и най-вече поради липса на лекари и медицински персонал с така предложената промяна в чл. 61 ще оставим съмнения в обществото, че по този начин държавата едва ли не ще абдикира от отговорностите си за болнолечение на болни от

могат да карантинират по телефона с есемес или по електронен начин, това е добра идея, която заслужава да бъде подкрепена между първо и второ четене след съответните промени, които ще се направят, както и контролът, който непременно трябва да бъде

За съжаление, това се отнася и за нашата страна. Едва ли е необходимо да посочвам една недобра статистика. В Европа ние сме вече на трето място по смъртност и наистина трябва всички да преценим, да анализираме и да се предприемат, ако е необходимо, и нови мерки, така че да преодолеем тази ситуация. Бих искал да изразя позицията на нашата парламентарна група, че между първо и второ четене, след прецизиране на текстовете с ясно очертаване на обхвата, рамката и целите, които си поставяме с тези промени, ние бихме ги подкрепили и бихме участвали със съответни предложения. Ако има работна група, бихме участвали конструктивно за постигане на работещи текстове, коректни към обществото в тази ситуация и не бихме искали да оставяме каквито и да е съмнения, че държавата може да абдикира от своите отговорности. Ситуацията е сериозна и с оглед на това може би е добре да чуем гласа на опитни колеги като професор Костов и доктор Симидчиев за едно масово тестване и средствата, които биха се разходвали за такава цел, едва ли биха били в повече, отколкото парите и средствата, които се налага да се харчат и да се предоставят за болнично лечение. А това би било една добра превенция с оглед на това тези, които са положителни, да бъдат карантинирани, изолирани, за да спрем тази вълна, която трябва да ни притеснява всички нас и да бъдем загрижени абсолютно всички. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Реплики? Не виждам. Господин Поповски, заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ ще подкрепи този закон, в който може наистина за второ четене да се вкарат и някои допълнителни мерки. Той идва разумно и навреме в една нова ситуация, пред която е изправена България в последните 30, 40, 50 дни. Първо, 8-месечният опит, който вече има държавата в лечението на това заболяване, налага наистина тези нови мерки. Две неща са много важни, които клиничните специалисти от колегите ги разбират. Първо, наистина това не е особено опасна инфекция, както холера, чума и някои други. Но тази инфекция, въпреки че не е особено опасна, има много висок инфекциозен индекс. Тоест, един болен заразява други много бързо и наистина чувствителното нарастване на хоспитализираните пациенти и изобщо на болните в страната в последните 40 – 50 дни драматично застрашава здравната система. Затова се налагат тези нови мерки. към настоящия момент 5600 пациенти са в болницата, преди 50 дни бяха под 500. Сега са се увеличили бройките на хоспитализациите около 10 пъти. Точно по същото време в края на септември и началото на октомври пациентите в интензивно отделение бяха 50 – 60 човека, сега са 313 и растат всеки ден, а тези 320 машини за контролирана вентилация, която закупи правителството още през пролетта, са на прага на изчерпването вече към настоящия момент. Това налага една промяна в Закона, наистина да бъдем на нивото на своята отговорност и да вземем наистина разумните решения какви поправки трябва да направим спиране на паралелния износ на лекарствата, за да не се получават тези ситуации в аптечната мрежа, които имаме към настоящия момент да не достигат медикаменти, да дадем право на министъра бързо, експертно да спре паралелния износ, за да няма тази ситуация. Другото е новите технически средства – с есемеси да се контролират болните в карантина, защото карантината на хората е много важна, за да не заразяват нови пациенти. Връщам се пак на ситуацията – без да е особено опасна инфекция, тази инфекция има много висок контангьозен индекс.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще бъда кратка. В сегашната ситуация трябва много добре да обмислим дали трябва да отпадне болничното лечение, защото някои от хората, които няма къде да отидат – не говоря за тези, които нямат дом, не говоря за тези, които имат малки деца и застрашават живота на другите, те трябва да бъдат приети в болница, така че много внимателно при следващото обсъждане ние трябва да преценим в кои случаи пациентът е за болнично лечение и в кои не е. И това не е само работа на един законодател, а основно това е работата на лекуващия лекар. Това, настрана. Трябва да бъдем внимателни, когато променяме Закона. Но аз мисля, че ние принципно грешим. Ако досега COVID-19 е по-леката форма, утре или вдругиден може да ни удари нещо още по-тежко от тези заразни болести, които виждате и са упоменати. Тогава какво правим? Трябва едновременно със събитието, от което ние не можем да избягаме и се борим от всички страни – и отдолу, и отгоре, трябва да вървят нещата по един малко по-различен начин. Той е да ограничим разпространението, защото винаги може да се случи нещастието. Но за разпространението ние трябва да имаме вече разписаните правила. Това – COVID-19, Трябва да разделим пациентите на контактни, на болни, на такива, които са заразоносители и оттам, по тези групи, ние да преценим кой, къде, как, какво трябва да направи и това да бъде разписано от специалистите – тогава да се види къде Законът ще бъде нарушен, какво трябва да промени Народното събрание, и вече да имаме досега тази груба мрежа, която безспорно не може да бъде онази мрежа преди 30 или 40 години, когато идваше санитарният инспектор, лепеше с габърче „болен!“ система трябва да се осъвремени, но ние сега се опитваме със законодателни мерки да спасим ситуацията в държавата. Няма нищо лошо. Нямаме друг избор! Но вече трябва да сме готови със съответните направления, за които казах. Затова идеята за работна група е много добра, макар че малко закъсняваме. Но може би от опита, който имат тези, които се сблъскват и са на предния фронт, включително Министерството на здравеопазването, ние ще можем вече да канализираме нещата и при един следващ удар – той може да бъде утре, може да бъде вдругиден, не дай си Боже да се случи, веднага да се знае какво. И, второ, това не бива да бъде информация, която трябва да бъде крита, както досега в предните 30 – 40 години, когато имаше хора, за които, за тяхното мълчание и пазене на тези планове получаваха допълнително възнаграждение. Напротив, трябва да се знае от населението то да бъде подготвено. Най-малкото трябва да се знае от медицинските специалисти. Това са трите направления, за които исках да Ви кажа. Да не бързаме, да видим при кои ситуации да остане болничното лечение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Недялков

Благодаря, госпожо Председател. Съвсем кратка процедура. В добрия дух на днешната дискусия

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам думата, защото най-малкото имам контакти с доста лекари, включително и в моето семейство и тази тема се коментира сериозно. съм от район, където този проблем е изключително сериозен и където нещата са почти излезли от контрол. Интересувам се живо от темата, въпреки че не съм с медицинско образование, за което някой може да ме критикува тук, че вземам

за електронните съобщения, където също се взема някакво отношение, бях и доста активен през месец март, когато се приемаше Законът за мерките по време на извънредното положение, тогава дискусията беше изключително тежка и сериозна по отношение на това какво трябва да се прави, по какъв начин трябва да се действа. Това, което искам да Ви направя като бележка и на което беше насочено моето внимание след разговори, след контакти, след оплаквания, ако щете, от пациенти, от лекари, са неясните мотиви за отпадането на формулировката „болнично лечение“ в Закона за здравето, където остава само текстът „задължителна изолация“. Ако няма конкретно обяснение или по-точно прецизиране между първо и второ четене именно на тези текстове, остава притеснението най-вече у пациентите, че държавата абдикира от проблема. Какво имам предвид? Пациентите, особено в региона, от който аз съм избран, изразиха притеснение хора, които и в момента са болни и имат болни около себе си, че по този начин се избягва тяхното лечение в болнично заведение. Разберете ме, не ми е задача тук аз да всявам паника сред населението, просто искам от Вас едно логично, нормално обяснение: какво следва оттук нататък? Тази изолация, която остава в Закона, е разбираемо да остане при такива инфекциозни заболявания, защо отпада „и/или болнично лечение“? Защото тук освен COVID-19 влизат и ред други заболявания, които са инфекциозни, за които водихме доста тежък дебат през месец по време на извънредното положение. Хората се притесняват дали това не е един опит да няма повече такива репортажи за хора, умиращи на стълбите, за тези проблеми, които се случват с превоза на пациенти в тежко състояние от едно лечебно заведение в друго с линейки на „Бърза помощ“, и не могат да се лекуват. Разберете, тези опасения са основателни, наистина са основателни и трябва тук и сега да стане ясно какво се прави, какво се цели и какъв ще бъде резултатът, дали ще има подобрение на този вариант досега действащ в Закона, или ще остане само така – изолация, защото това отдава едно наистина законово основание на лечебните заведения да отпращат пациенти в един момент и сред хората трябва да се внесе успокоение. Аз съвсем добронамерено – с цялото ми уважение към Вас, и към вносителя, апелирам да се направи така, и да се говори така, че хората да бъдат спокойни, да бъдат сигурни, че лечебните заведения ще бъдат с отворени врати за тях. В противен случай – не искам да го казвам тук, но ще влезем в хипотезата, когато, бидейки изправени на прага на срив на здравната система, няма да приема пациенти. Надявам се, това не е целта на на този законопроект и на това, което в момента ще гласуваме. Разберете, темата е изключително важна тук и сега е мястото да се дискутира и съответно после в Здравната комисия, защото аз чух и госпожа Дариткова да коментира пред медии, че между първо и второ четене текстовете ще бъдат прецизирани. Това означава, че нов текст ли ще бъде внесен по-точен, с точни и ясни критерии кой кога ще бъде хоспитализиран, или изобщо това болнично лечение няма да се връща в Закона? Накрая, в заключение, тъй като, пак казвам, не искам да влизам навътре в тематиката, в която аз не съм специалист, а само изразих своите притеснения и на своите избиратели от района, където изключително е тежка ситуацията в момента – разберете го, защо не чухте нашите виждания, нашите аргументи, когато се направиха промените в Закона за електронните съобщения? Трябваше и Конституционният съд да се произнесе за противоконституционност на това, което беше прието сега, и сега променяме Закона. Молбата ми е да се вслушвате повече в гласа на опозицията, защото тогава не сме го направили с някакъв умисъл да бъдете Вие уязвени и така нататък, а единствено с мисълта за запазването на правата на българските граждани, нещо, което беше очевидно нарушено, и е нарушавано в продължение на месеци, та трябваше Конституционният съд да се произнесе. Така че това да остане като бележка за бъдеще при такива подобни промени да не се работи по начин, по който да се нарушават правата на българските граждани, а да се работи по начин, по който те да бъдат защитавани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Иванов. Реплики? Не виждам.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми колеги от опозицията, моля Ви, не спекулирайте с предложенията. Не допускам, че това е от неразбиране на текстовете, защото вече четири години сте в Народното събрание и трябва да знаете как се четат закони. Още веднъж ще повторя, че текстът на чл. 61 се намира в главата на Закона за здравето, която касае „Надзор над заразните болести“. Тук се описват противоепидемичните мерки при особено опасните инфекции, като чума, холера, дифтерит, полиомелит и други и изолацията и противоепидемичните мерки вървят със задължително болнично лечение. Така беше в този текст, който е въведен в Закона от 2004 г. до месец март тази година, и там съществуваше само съюзът „и“, тоест изолацията включваше задължително болнично лечение. В този закон никъде не се обясняват индикациите за хоспитализация и няма закони, и няма заболяване, в което да се описват индикациите за хоспитализация, това е обект на съвсем друга нормативна уредба. И тъй като COVID-19 като новопоявило се заболяване изискваше също карантинни мерки, ние месец март го записахме наред с особено опасните инфекции. Наистина, тогава не познавахме характера на заболяването и се чуха много възражения от колегите отляво, че това не е особено опасна инфекция – надявам се, че поне това си спомняте, само че нямаше друг механизъм да въведем противоепидемични мерки. Тогава освен съюзът „и“, ние записахме „или“, защото бяхме убедени, че карантината може да се осъществява и в домашни условия и голям процент от колегите бяха карантинирани, и в момента са карантинирани в домашни условия. Още веднъж повтарям, че всеки пациент, за който се налага болнично лечение и това е по мнението на лекуващия лекар, може да разчита на такова и са спекулации всички изказвания, които твърдят, че по този начин държавата абдикира. Моля Ви, колеги, наистина в битката с коронавируса, с епидемията трябва да сме единни и да даваме послания, които наистина успокояват българското общество. Тук не бива да се политизира проблемът и аз подчертавам, че това е смисълът на моето предложение. Надявам се наистина да се прецизират текстовете, защото виждате, че когато се напише съюзът „или“ не е ясно кога имаме индикации за задължително болнично лечение и това не можа да се разпише. Затова смятам, че в хода на дискусията може наистина да се обединим и да се вземат предвид всички мнения и между първо и второ четене да се диференцират заболяванията. Тези, които са особено опасни инфекции, могат и да се осъвременят, защото примерно там не присъства заболяване като ебола, което също е актуално, защо и то да не стигне до България, а в същото време има вариола, която отдавна е изкоренена. Пак повтарям, че текстът от 2004 г. не е променян. При тези заболявания изолацията като начин за противоепидемична мярка ще върви със задължително болнично лечение, но при COVID-19 изолацията може да бъде достатъчна при пациенти, защото фактите са ясни, че 80% от боледуващите от COVID-19 не се нуждаят от болнично лечение. Колеги, нека отново да бъдем единни в посланията – особено в сложната епидемична обстановка, и да търсим тази законодателна уредба, която позволява на хората, които работят на терен, да извършват спокойно своята дейност. Аз апелирам за подкрепа към този законопроект от разумните народни представители. Всички разумни мнения и предложения между първо и второ четене гарантирам, че ще бъдат взети предвид.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Дариткова, може би Вие не разбрахте в моето изказване на какво беше акцентът. Аз слушах внимателно Вашето изложение, при все моите повърхностни познания, ако мога да кажа, по инфекциозни болести най-вече като пациент в миналото, когато, като съм боледувал подобни – не пожелавам на никой да ги боледува, не разбрах, колегите също, предполагам, необходимостта от отпадането именно на това словосъчетание „и/или болнично лечение“. На практика всички, разчитайки така текста, както Вие го предлагате да остане, не само COVID-19, но за всички останали инфекциозни заболявания би трябвало да отпадне и за тях „и/или болнично лечение“, а само изолация.

март 2020 г. е било задължително „и болнично лечение“, а сега отпада изцяло „болнично лечение“. Разберете го, съвсем добронамерено го правим и го говорим тук, за да стане ясно защо се прави. Защото въпросите, които аз Ви задавам, са ми зададени от други хора, не ги задавам аз. Аз съм един проводник на притесненията на един широк кръг от българското общество, които са и потърпевши, и работещи на първа линия с това заболяване за тези разговори. В никакъв случай не ни обвинявайте в някаква политическа пристрастност, защото с тази болест всички се борим, и Вие сте потърпевша. Надявам се, колкото се може по-малко да бъдат потърпевшите от това заболяване, а в моето семейство има хора, които минаха през тази болест.

Уважаеми господин Иванов, аз се надявам с нашите общи усилия да разсеем притесненията на тези, които внимателно следят дейността на българския парламент и всички законодателни инициативи затова, защото аз наистина се ангажирам с прецизиране на текстовете. Ако Министерството на здравеопазването и експертите ми кажат точно кои са заболяванията, при които задължителното болнично лечение е елемент на противоепидемичната мярка, аз имам някакви представи, но все пак ни трябва експертно мнение, ние ще направим разделение на текстовете, защото така ще бъде по-прецизно. При болест примерно като чума да имаме задължителна изолация и болнично лечение. Съюзът „и/или“ създава проблем даже и при тези заболявания. Даже и при тези заболявания сега може да има повратно тълкуване на това кога се предприема едната мярка или другата, така както сме го записали в момента в Закона, а в същото време аз продължавам да твърдя, че всички пациенти с коронавирус, които се нуждаят от болнично лечение по преценка на лекуващ лекар, отиват в лечебно заведение за болнична помощ. И все пак тези пациенти са около 20% от всички, които имат инфекция с коронавирус. По-големият процент от пациентите могат да останат само с изолация в домашни условия, така че тук болничното лечение не може да бъде задължително и не може да бъде елемент на противоепидемичната мярка. Още веднъж, колеги, искам да повторя, за да се разсеят спекулациите, че става въпрос за надзор над заразните болести, противоепидемични мерки, а не индикации за един или друг вид лечение – това обсъждаме в момента и това сме предложили. Моля наистина за коректно разбиране, за коректно представяне на обществото, защото е много важно посланията да бъдат

на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител – Даниела Дариткова, на 13 ноември 2020 г. Моля, режим на гласуване и колегите, които дистанционно участват в гласуването. Госпожа Александрова?

са гласували дистанционно и 156 в залата, стават общо гласували 164 народни представители: за 98 в залата плюс 8 дистанционно, стават 106, против 4, въздържали се 54. Предложението е прието.

за удължаване на срока на върнатия Законопроект на Кодекса на търговското корабоплаване с една седмица. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Гласуваме процедурата, която господин Иванов направи току що. Колегите, които са дистанционно, моля да се включат.

в този законопроект, за да може да гласува, тъй като е председател на тази комисия. Господин Цветков, заповядайте да докладвате.

Комисията подкрепа по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на Закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.“ параграф единствен има предложение на народните представители Манол Генов и Румен Георгиев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Васил Цветков по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става § 1: „§ 1.

думите „в срок до две години от влизането в сила на този закон подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване“ се заменят с „подават заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в срок до 28 ноември 2022 г.“ 2. Алинея 7 се изменя така: Собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, подават заявление в срок до 28 ноември 2022 г. в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията в регистъра. Заявлението съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.“ 3. Създава се ал. 8: „(8) Заявлението по ал. 7 може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождение на кладенеца. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.“ Комисията предлага да се създаде наименование „Заключителна разпоредба“ с § 2: „Заключителна разпоредба:

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“, както на първо четене подкрепихме тези промени в предлагания ЗИД на Закона, така и на второ четене ще подкрепим текстовете, които се предлагат, те са разумни и конструктивни, както ще подкрепим и предложението, което се прави от страна на колегите от БСП – господин Манол Генов и колеги. Действително е редно да има такава регистрация, да се знае картината по отношение на подземните води, да има статистика, която да се води, да се предвиждат, да се планират и прогнозират потребленията на тези води. Но е добре да сме наясно, че тези промени са стартирали и от отлаганията, промените идват с оглед на регистрация да се постигнат тези цели, от 1999 г. до настоящия момент тази регистрация е отлагана нееднократно. Това е поредното отлагане за постигане на целите, които си поставяме пред нас. С оглед на това нашето мнение е, че трябва да има активност както от страна на гражданите, които ползват такива кладенци и сондажи, хубаво е да има активност и от страна на държавата, от администрацията, респективно от представителите на Министерството на околната среда и водите. Казах, че подкрепяме предложението на колегите от БСП, кметовете на кметства и в общините да бъдат подпомогнати гражданите, но нашата идея всъщност е и затова се изказвам, добре е, когато се организират тези кампании или дейности по населените места, по селата да има мобилни групи от страна на Министерството на околната среда и водите, които да подпомагат тази дейност, защото както кметовете, така и гражданите не са хидроинженери, хидролози и те не познават тази материя, да бъдат подпомогнати и експертно, така че да си оформят надлежно документацията и да бъдат регистрирани, зачислени и след това да има проследяемост. среда и водите изразиха такава готовност и казаха, че това е въпрос на организация. Аз също считам, че това е въпрос на организация на добра воля и гражданите биха били подпомогнати много сериозно за постигането на тази цел и ние да бъдем коректни и да изпълняваме условията и рамката, които са заложени в рамковата директива за водите, така че се надяваме в бъдеще, след като бъдат отново гласувани днес тези текстове, респективно удължаването на срока още с две години, в тази времева рамка всички съвместно – и граждани, и държава в лицето на администрацията, основно на МОСВ да бъдат активни и да се реализира тази цел. Но е много важно да бъдат подпомогнати, подчертавам, и това е наше предложение – от името на парламентарната група на ДПС, защото много хора ни се обадиха от селата да получат такава помощ и разчитаме на активна позиция и съдействие от страна на структурите на Министерството на околната среда и водите, респективно басейновите дирекции. Благодаря. Благодаря, господин Чакъров. Реплики? Продължаване с изказването. Господин Генов.

Господин Председател, уважаеми колеги! Ние от „БСП за България“ ще подкрепим този законопроект, но ставаме още веднъж свидетели, за това, че ковид кризата се използва отново за удължаване на срока за един от десетките вече законопроекти в този мандат, на който удължаваме срока и това стана някак си традиция и практика при приемане и изработване на законодателството – непрекъснато отлагаме. Пребройте ги, може би има десетки закони. А това какво говори? Това говори, че някой не си е свършил работата. Този срок, който сега преместваме с две години напред, виси от няколко години и явно някой от Министерството на околната среда и водите, който се персонализира с отговорности по изпълнение на този закон и администрирането на тези текстове, било за регистрация на сондажите за лични нужди или стопански цели, не си е свършил работата. Аз не съм чул досега да е направена някаква разяснителна, информационна кампания, за която говореше и доктор Чакъров преди малко. Дават се пари от страна на Министерството за щяло и нещяло информационни кампании по оперативни програми, по други разяснителни мероприятия, но специално по този въпрос не е свършено нищо досега от страна на Министерството. Ето защо ние искаме така да бъде организирана работата по изпълнението на този закон, защото и в последното населено място хората да знаят, че трябва да си декларират кофата в бунара или помпата в сондажа, и те трябва да са наясно как, по какъв начин и как става това. Изключително слабо досега беше взаимодействието за изпълнение на тези разпоредби с местните власти. Нашите предложения, които направихме и се надявам да ги подкрепите, са именно в това направление, повишаване на това взаимодействие, заимствали сме някои текстове от Закона за ветеринарномедицинската дейност, където наистина ефективността на работата от кметовете на населени места, от кметските наместници и кметовете на общини е изключително ефективна и това дава положителни резултати. Ето защо се надяваме до 28 ноември 2022 г. разпоредбите наистина по този закон да бъдат изпълнени, да не се налага отново този срок да бъде удължаван. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще направя процедурно предложение да гласуваме разделно. Тъй като параграфът е единствен, да гласуваме разделно ал. 1 и ал. 7, тъй като бих искал да изразя по-особено отношение към ал. 1 и ми позволете да се мотивирам защо. Алинея 1 касае стопанското потребление на подземни води, докато ал. 7 касае битовото. И ако вече може да сме сигурни, че българите се отнасят към регистрацията на кладенците точно така, както повечето от тях се отнасят и към спазването на епидемиологичните мерки, тоест изключително безотговорно, доста дълго време продължи отлагането на регистрацията на потреблението на подземни води. Аз бих искал разделно гласуване, тъй като според мен срокът по ал. 1 от

искания за водоползване за стопанско потребление, от които са регистрирани 241 такива водоизточници за подземни води за стопански цели. Издадените разрешителни, колеги, до момента са само 13.

Не, аз правя предложение. Ако имате, направете ми реплика. Има председателстващ Народното събрание. По експертна информация нерегистрираните кладенци са около 1300. Хайде заедно с Вас да направим следната сметка: ако за 13 към момента издадени разрешителни обемът на водоползване от подземни води е 567 хил. куб. м на година, логично ли е за 1300 да бъдат около 57 млн. куб. м на година? Да, логично е. Ето защо правя предложение в ал. 1 срокът да бъде заместен от 2022-а на 2021 г. само по ал. 1. Смятам, че един проектен ресурс от 57 млн. куб. м на година трябва да се управлява доста по-устойчиво. И второ, всяка уважаваща себе си фирма може в срок от една година да предприеме действия, така че да внесе искане, да получи водно разрешение и респективно да влезе в регулация. Това е моето предложение и това бяха моите мотиви, 57 млн. куб. м са обект на Вашето внимание за тяхното устойчиво управление. Благодаря Ви за вниманието.

Има ли реплики? Няма. Изказвания? Господин Цветков, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да благодаря за подкрепата на цялата Комисия по околната среда и водите, която подкрепи нашите предложения. При нас постъпиха много сигнали от граждани, които бяха обезпокоени от изтичащия срок. Мисля, че едно удължаване за срок от две години е абсолютно нормално, съобразено с противоепидемичните мерки и трябва да подкрепим точно това предложение. Още веднъж да благодаря и да апелирам за подкрепа на Законопроекта. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя реплика на преждеговорившия колега, защото ми се струва, че може би не съм бил правилно разбран. Ние ще подкрепим по ал. 7 гражданите да бъдат за две години все още освободени от задължението за регистрация, но по ал. 1, що касае стопанските, правя предложение този срок да е една година. Това е репликата

против 12 в зала и 3 онлайн – 15, въздържали се 67. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на точките по § 1.

С гласувалите 5 народни представители онлайн общите гласували са 94: за 91, против няма, въздържали се 3 Предложението е прието. Благодаря Ви, колеги, които гласувахте онлайн.

Господин Митев, имате думата да представите Законопроекта. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! „Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите, № 054-01-56, внесен от Искрен Василев Веселинов и група народни представители на 25 юни 2020 г., приет на първо гласуване на 22 юли

чл. 112: „Чл. 112. (1) С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено. (2) Давността по ал. 1 не се прилага за вземания:

труда. (3) За давността по ал. 1 се прилагат чл. 115 и 118.“ „Заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби“.

вид: „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано, от деня на влизане в сила на акта, с който е признато вземането.“

конструктивното им отношение и поведение по този законопроект. Смятам, че с него действително ще сложим край на един проблем, който вече десетки години тормози българското общество и засяга стотици хиляди български граждани – именно прекратяване на фигурата на така наречения вечен длъжник, още повече дълги години имаме непрестанно критики от страна на Европейския парламент. Миналия понеделник беше проведено заседание на Комисията по жалби и петиции, на която отново беше поставен въпросът, свързан с това, че в България няма по никакъв начин защита на длъжниците при неплатежоспособност. И, за съжаление, ние оставаме единствената държава – член на Европейския съюз, където до този момент няма такъв регламент. Смятам, че със Законопроекта, който изработихме и приехме заедно с колегите от ГЕРБ, получихме подкрепа дори от опозицията в лицето на БСП, този проблем ще бъде решен. Позволете ми само да направя едно предложение за редакция в § 1, в новосъздадения чл. 112, ал. 2, да се създадат нови т. 7 и т. „по повод приватизационна сделка“ и т. 8 „по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт“. Предлагаме в тези случаи, при тези вземания, давността да не тече така, че да не бъде ощетено обществото и държавата, когато има вземания по такъв род правоотношения. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Позволете ми от името на вносителите да благодаря на всички народни представители от всички парламентарни групи, които подкрепиха това изменение на Закона. Действително рядко в един мандат има такива моменти, в които Народното събрание решава проблема, който е жизнено важен за стотици хиляди хора – проблем, който възниква вследствие не само на необмислени решения при вземане на кредити, но и по силата на непреодолими обстоятелства, и който кара стотици хиляди българи да работят без трудови договори или пък да емигрират от страната, защото няма лъч надежда, че това дълго робство, в което са попаднали, ще приключи. Аз искам да дам отговор на множество публикации, които се опитват да атакуват този текст, като текст в полза основно на длъжниците. В рамките на дебата, който беше доста продължителен, почти пет месеца от внасянето на първоначалното предложение, ние чухме всички становища, включително и такива, които бяха доста радикално против предлаганите промени. Нещо повече. Аз смятам, че Правната комисия и работните групи преди нея се съобразиха с основната част на тези възражения. Става дума за това, че трябва да има баланс между интересите на длъжника и интересите на кредитора. Това не е закон, който да позволи на длъжника никога да не си връща кредитите – напротив, той гарантира възможността на кредитора с всички способи да си прибере вземането, но поставя един разумен срок, в който това изпълнение да тече. Този разумен срок е 10 години, като от тези 10 години ние изрично изключваме времето за съдебни дела, тъй като знаем, че нашата съдебна система понякога има парадоксално дълги дела. Тоест ние като законодател смятам, че вземаме едно добро и балансирано решение, което защитава интересите на кредитора, но и дава надежда на длъжниците. Аз също ще си позволя обаче да направя едно редакционно предложение, тъй като

Става дума за частта при висящо изпълнително производство, а давността започва да тече от деня на образуването му. Това би позволило при недобросъвестност на кредитора, в рамките на преходния период на Закона – тези шест месеца, да преустанови изпълнителното производство, да започне ново и на практика да удължи с 10 години давността. Моето предложение е – знам замисъла на колегите от Комисията, просто по-точно да изпишем този замисъл и да добие § 2 следния вид: „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението,

е прието. Комисията предлага да се създаде нов § 2 с текст по Доклада, но господин Веселинов предложи

Доклад на Комисията по правни въпроси. Имате думата за представяне на Доклада, госпожо Атанасова.

Благодаря, уважаеми господин Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 002-01-52, внесен от Министерския съвет на 16 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 29 октомври 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 2, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за образуваните от Европейската прокуратура, доколкото друго не е предвидено в Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ,

„1. В т. 3 в създаваната ал. 6 след думата „прокурори“ се поставя точка и текстът до края на изречението отпада. 2. В т. 4 думите „когато те изпълняват функции по Регламент

3: „(3) Функциите на прокурора, предвидени в този кодекс, се изпълняват и от европейския прокурор и европейските делегирани прокурори съобразно тяхната компетентност по Регламент (ЕС) 2017/1939.“

ал. 6: „(6) Разпоредбите на ал. 4 и 5 не се прилагат за постановленията и процесуалните действия на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори, когато те изпълняват функции по Регламент (ЕС) 2017/1939.“ 5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея накрая се добавя ,,с изключение на дейността на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори, когато те изпълняват функции по Регламент (ЕС) 2017/1939.“ Благодаря. Изказвания? Господин Зарков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 подкрепя въвеждането на фигурата на европейски делегиран прокурор в българското законодателство, за да може тази нова европейска служба да започне активно работата си в Европа и в България. Иска ми се това да бъде направено достатъчно ясно и компетентно и в този смисъл сме предложили няколко подобрения на Законопроекта, които Ви бяхме обещали, на първо четене. Първото от тях е това, което разглеждаме сега, и то има отношение към това какво точно ще прави европейският делегиран прокурор в България. Регламентът, който госпожа Атанасова спомена няколко пъти, предвижда възможност европейските делегирани прокурори да работят, изпълнявайки функциите по Регламента, тоест по компетентността, която е специфична за този регламент, но и по други свои компетентности в съответните държави. Ние считаме, имайки предвид спецификата на българската система, имайки предвид начина, по който функционира тя, че идеята за въвеждане на специална фигура, която да се занимава само и единствено със злоупотребите с еврофондовете и да бъде

да кажем, че този прокурор ще се занимава само и единствено с престъпленията и разследванията на престъпления, имащи отношение към Регламента, тоест към усвояването на еврофондовете. Два са ни аргументите за това. Първият аргумент, уважаеми дами и господа, е, че има много работа по този въпрос в България, много сигнали, много съмнения за нарушения, които трябва да бъдат обследвани, и ще запълнят работното време на тези двама, трима – ще видим колко ще бъдат професионалистите, още повече че тепърва чакаме големи суми пари, включително по плановете за възстановяване и развитие на икономиката след корона кризата. Дано в България да дойдат милиарди, но това, че ще дойдат милиарди, е само първото условие. Второто е те да бъдат изхарчени така, че наистина да са от полза полза за хората и икономиката, а не да отидат в няколко фирми или няколко близки джобчета. Следователно тези прокурори ще имат много работа. Второ, взето е специално отношение в Регламента – направени са стъпки в тази посока с предложения законопроект той да бъде независим, в това число от прокурорската йерархия, йерархия, тоест той да не бъде подчинен на нормалния начин на функциониране на българската прокуратура. Съгласете се, че този принцип ще бъде доста сериозно нарушен, когато работим по дела от компетентността на Европейската прокуратура и той е напълно независим, но в същото време могат да му се възлагат и дела, по които той ще бъде йерархично подчинен на съответните йерархични ръководители. Няма как да си в понеделник, сряда и петък независим, а вторник и четвъртък да си в друга ситуация. Сами разбирате, че не е нужно да си юрист, за да разбереш, че не е особено логично. В Правната комисия имаше дебат по този въпрос, имаше и въпроси, повдигнати от колеги, по отношение на това как една такава ексклузивна компетентност ще се съчетае с тези трудни дела, където понякога разследването по едно престъпление води към друго и така нататък. Това обаче не са нови за правната ни система въпроси и практиката е намирала решения всеки път, когато сме създавали специализирани звена и структури. Не мисля, че те могат да бъдат пречка по това европейски делегиран прокурор да бъде записан със сегашните промени, че ще се занимава ексклузивно и само с функциите, вменени му по Регламент ЕС 2017/1939. Това, струва ми се, ще бъде една допълнителна гаранция, освен всичко друго, за добрата и искрена воля на мнозинството да решим проблема с правоприлагането в областта на злоупотребите с еврофондове. (Ръкопляскания от

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Антон Кутев и група народни представители. Гласували

3. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

и член 253, ал. 3, т. 5 от Наказателния кодекс въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 11: текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“. Гласували

се създава изречение второ: „При условията и по реда на този раздел от общото събрание на прокурорите се избират и кандидатите за назначение като европейски делегирани прокурори“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Крум Зарков и група народни представители: „В § 14 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така:

7 и 8: „(7) Европейските прокурори и европейските делегирани прокурори участват в производствата по дела от компетентност на Европейската прокуратура. Разпоредбите на ал. 3 – 5 не се прилагат за дейността им. им. (8) Европейските делегирани прокурори изпълняват само функциите по Регламент (ЕС) 2017/1939. Те разполагат с правомощията на прокурори по този закон, съобразно тяхната компетентност.“

„Чл. 174а. (1) Кандидати за европейски делегирани прокурори могат да бъдат съдии, следователи или прокурори, които имат най-малко 8 години стаж.

не по-късно от 14 дни преди публичното изслушване. Чл. 174б. (1) Пленумът на Висшия съдебен съвет открива процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори и обявява срок за подаване на заявления по 174а, ал. 2. съдебен съвет обявява датата, часа и мястото за изслушване за кандидатите, отговарящи на изискванията по 174а, ал. 1. Изслушването се провежда по азбучен ред. То е публично и се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Висшия Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации могат да представят на пленума на становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет при спазване на изискванията за защита на личните данни. (4) Пленумът на Висшия съдебен съвет извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани прокурори

ал. 9 накрая се добавя „на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ,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

в Закона за съдебната власт. Имате още един шанс, всички имаме още един шанс да гарантираме независимостта на този прокурор, като направим така, че той да работи само по дела, по които надзорът за законност и методическото ръководство от йерархически горестоящия от главния прокурор да не се прилага. Другата част от предложението ни е свързано с начина, по който българските европейски делегирани прокурори ще бъдат подбирани. Подбирани, защото те ще бъдат само кандидатури, изпращани в Брюксел пред европейския офис на прокурорите, където ще бъдат утвърждавани техните кандидатури. Имаме горчив опит в нашата страна със съдебно-кадрови скандали. Много се надяваме първите евро делегирани български прокурори да не бъдат също предмет на скандал. Трябва да направим всичко възможно процедурата да е такава, че когато нашите кандидати стигнат пред офиса на госпожа

Какво можем да направим за тази цел? Първо, не е достатъчно подборът да се извършва от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Предлагаме това да става от пленума на Висшия съдебен съвет, и то с квалифицирано мнозинство. Да, това може да направи така, че подборът да е по-труден, но това ще бъде допълнителна гаранция, че не само една сфера на правораздаването е представена, още повече че както по закон, така и по регламент не е нужно този магистрат да бъде прокурор. Той ще стане такъв с избора си, но преди това може да е съдия, следовател. На първо четене Ви обърнах внимание, че представителят ни в колегията на Европейската прокуратура е съдийка. няма значение, въпросът е, че всички представени гилдии във Висшия съдебен съвет, които са там по силата на закона и на Конституцията, трябва да имат отношение към този въпрос.

кандидатурите, които прокурорската колегия ще обсъжда? Ние предлагаме да въведем ясно изискване в Закона, а именно – осем години професионален стаж. Който отговаря на това изискване и се ползва със съответното добро име и компетенции в тази сфера, да може – магистрат, разбира се, говорим за магистрати, да може да заяви желанието си пред пленума на Висшия съдебен съвет и неговата кандидатура да бъде обсъждана. Това трябва да стане прозрачно и публично. Предлагаме да се предвидят срокове, в които тези кандидатури да бъдат обявени, за да може някой да реагира – някой от заинтересованите страни, гражданското общество и така нататък, да зададе своите въпроси, да се запознае с биографията и с визията на съответния кандидат. Предлагаме тази публичност, прозрачност и състезателност именно като гаранции да не се случат поредните скандали, които да възпалят общественото мнение и да нарушат имиджа на страната ни. Сами разбирате и Вие знаете, практически всички хора, които се избират от Народното събрание, са обект на такъв тип процедура – провеждаме изслушвания, качваме правилата и кандидатурите в определени срокове на определени места на сайта на Това е нормалната процедура. Не може една толкова важна фигура, която се въвежда за пръв път в нашето законодателство и към която има такива големи очаквания, да бъде упомената тук само с едно половинчато изречение: „прокурорската колегия извършва подбор на кандидатите“. Предлагаме и сме разписали тези правила, които не са с нищо по-различни от нормалните стандарти в такива случаи.

Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители. Гласували

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Антон Кутев и група народни представители. Гласували

Госпожо Лечева, господин Милев, ако обичате, поставете си маските! Избирателите от Вашите избирателни райони в момента Ви гледат. Уважаеми дами и господа народни представители, преди започването на второто четене правя процедурно предложение в залата да бъдат допуснати заместник-министърът на труда и социалната политика Андриана Стоименова, и експертът от Комисията по труда и социалната политика

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ, № 002-01-66, внесен от Министерския съвет на 10 ноември 2020 г., приет на първо гласуване на 13 ноември 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ“.“ Комисията подкрепя текста вносителя за наименованието на Закона.

Изказвания по наименованието на Законопроекта, както и по внесеното предложение от народните представители Антон Кутев и група народни представители, и редакцията на Комисията. Господин Недялков, Вие ли желаете да се изкажете? Заповядайте.

Тревожно е отпадането от общата част на Закона, от Общите разпоредби на понятието „хора с увреждания“. Отпадането на това понятие от Общите разпоредби на този закон може би е търсено преднамерено от вносителя, но то поражда много други въпроси. В параграфи 2, 3 и 4 това понятие се заменя с понятието „ползватели на лична помощ“, а не „хора с увреждания“. Докато самият термин „ползватели“ е определен чак в Глава трета от Закона, разбира се, с конкретните изменения. Отпадането на „хора с увреждания“, особено от чл. 1, което се прави с § 1, води до едни много интересни неща.

които имат възможност да попаднат в обхвата на този закон и в членове 2, 3 и 4 те са заменени с „ползватели“. Има един друг парадокс, след като в чл. 1 се вкарва понятието „Република България“, където действа механизмът, условията и редът за предоставяне на помощ, по-нататък в измененията се прави така, че лична помощ може да бъде оказана и на лице, ползвател на лична помощ, когато той се намира и извън територията Република България. Това го има в Закона и това не може да отречете, но по-важното е замяната именно на кръга от хора, които могат да се възползват от Закона и тяхното ограничаване само към ползвателите, прави този закон полузакон. Той няма така наречената, ако искате да се изразя с модерната дума „таргет група“. Тя е сведена само за тези, които и досега са ползватели по Закона. Благодаря за вниманието.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

Режим на прегласуване.

Предложението не е прието, отхвърлено е. Сега подлагам на гласуване текста на § 1 по редакция на Комисията. Гласували

за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.“ По § 4 има предложение от народния представител Антон Кутев и група народни представители – § 4 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл.

Има и желание от дама. Господин Кутев, извинявайте. Госпожо Лечева, заповядайте, и още веднъж се извинявам. И сега, при това положение, някой да ме упрекне в сексизъм.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 или по-скоро нашето отношение към този законопроект, а именно да отпаднат много от текстовете, които променят изцяло философията на този закон. Променят и основни принципи, на базата на които беше създаден този закон. Смея да твърдя, че не му върви на този законопроект и така, както е тръгнало, ще се върнем в онази изходна точка, от която тръгнаха напреженията и протестите именно на национално представените организации, които представляват хората с увреждания. Така предложените промени всъщност отново ни връщат в онова положение, от което се бориха всички хора с увреждане, а именно да имат възможности да се ползват от механизма за лична помощ чрез новия механизъм за оценка на индивидуалните потребности. Смея да кажа още веднъж, да повторя, че така предложените промени изцяло подменят духа, философията и принципите, на които беше заложен този закон.

спомена моят колега, е понятието „хората с увреждания“ да отпадне и да се подмени само с понятието „ползвателите“. Именно ограничаването на обхвата на този закон да се сведе само до ползвателите, и то в онзи обсег и обхват, който касае хората с трайни увреждания, на които е предоставена и чужда помощ. Смея да твърдя, че голяма част от хората, които имат и под 50% увреждане, остават извън обхвата на този закон и няма да могат да се

Той е изключително важен и за целта ще се опитам да Ви напомня откъде започна всичко това. Всъщност цялата тази история със Закона за хората с увреждания, за личната помощ, Закона за социалните услуги е започната от Вас, от един предишен парламент, в който Вие сте имали мнозинство и в който под натиска на една Конвенция на ООН, в която думите „хора с увреждания“ участва в самото заглавие на Конвенцията, Вие приехте един План за интеграция на хората с увреждания, една Стратегия за хората с увреждания. Навсякъде в тези документи „хората с увреждания“ стоят в заглавието и в текстовете на съответните документи. Вие приехте Плана, според който още през 2016 г. трябваше да сте направили Закон за социалните услуги, който да е всеобхватен и да осигурява в някакъв срок ратификацията на въпросната конвенция. Тоест, когато говорим за термина „хора с увреждания“, той е дълбоко поставен в законодателството и, между другото, това е правено с лично Вашето съдействие. Не само съдействие, Вие сте го направили – това мнозинство в предишен парламент. Въпросът започва през 2017 г., когато аз и още няколко мои колеги започнахме рязко да Ви поставяме въпроса, който поставяха организациите на хората с увреждания, че Вие не си спазвате собствените графици и планове и че законът, който трябваше да е приет през 2016 г. по Вашия план, Вие през 2017 г. не сте го приели. И тогава под натиска на хората, които протестират отвън, и под натиска на няколко депутати вътре се случи това бързане, с което стана всъщност факт Законът за личната помощ. И ако този закон има някакви недостатъци, те са наистина в резултат на бързането. Аз бях съгласен, че личната помощ е част от социалните услуги и трябва да влезе в другия закон, само че Вие бяхте изпуснали всички срокове. Сега, след като под натиска и на улицата, и на вътрешно парламентарната опозиция Вие приехте Закона за личната помощ, в момента започвате с обезсмисляне. По-нататък обезсмисляте куп други неща, но първото, което обезсмисляте тук, е самото понятие „хора с увреждания“, а то е в генезиса на този закон. И затова Ви казваме, че обезсмисляте Закона, но големият проблем е, както ще видим в следващите точки, че обезсмисляйки Закона, Вие обезсмисляте човешки животи. Вие не позволявате на определени хора да оживяват, защото всичко това, което е заложено в Конвенцията на ООН, както и във Вашия план и стратегия, то има смисъл. В момента Вие проваляте нещо, което свършихте – едно от малкото неща, които свършихте що-годе добре през този мандат. Много сте добри в това: едно да свършите и го проваляте със замах. Благодаря, господин Кутев. Искам да обърна внимание на изказващите се, че при второ гласуване обсъждането се извършва глава по глава, раздел по раздел или текст по текст. Не се разказва историята на събитията. Реплики има ли? Няма.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Аз мисля, че стремейки се да заобиколим основните, важните неща, които изменяме в този закон и не ги наричаме с истинските имена, се получават текстове, които са правен абсурд.

като там може да заменя на едно място тези, към които е насочен Законът, с думите „народни представители“, но няма да го направя. „Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото – на кого? – за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер на кого? – и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.“ – Чии? От този текст, който последно е излязъл от работата на Комисията, е обезсмислено определението на личната помощ. Там няма, както ми подсказа председателстващият отпреди, там няма дори към кого е насочен този закон.

Затова казвам, че това бързане да се приеме този закон, ражда такива правни недоносчета, както би казал един предишен ръководител на държавата. Прочетете още веднъж. И аз моля, господин Председател, да дадете почивка и време на специалистите, госпожа Аршинкова е тук, да дадат поне някакво смислено предложение за нов чл. 3, щом така са решили да го правят. Благодаря Ви за вниманието.

По принцип много одобрявам Вашите изказвания, почти винаги съм на Ваша страна, но в случая няма да мога да взема Вашата страна и да прекъсна. Реплики има ли? Господин Митев.

Уважаеми господин Недялков, нямаше да вземам думата, но тъй като засягахте въпрос, който е свързан с тълкуване на правни норми, правните норми във всеки един нормативен акт, както и тук, не се тълкуват сами за себе си, откъснато от останалите правни норми в акта, а се тълкуват систематично. Имат специален вид тълкуване. Не виждам тук никой, за съжаление, от колегите от Правната комисия от Вашата група, те могат да Ви разяснят. Така нареченото систематично тълкуване означава, че този текст трябва да бъде тълкуван както във връзка с предходния, приет вече чл. 1, така и във връзка с цялостния контекст на Закона. В тази връзка е ясно за кого се отнася и не е необходимо изрично да бъде посочвано. По тълкувателен път това може да бъде изведено. Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Недялков, ще си позволя под формата на реплика да направя евентуален отговор на Вашите – не знам, реторични или конкретни въпроси бяха, за кого се отнасят всичките неща, които са описани в Закона. За ползвателите се отнасят. В Глава трета на този закон са описани кои могат да бъдат ползватели. Именно с думата „ползватели“

всеки човек, който има медицински документ, който му осигурява някакво някакво предимство на базата на увреждане, което може да е 30, 40%, той би имал право да бъде ползвател на лична помощ. И тук точно в Глава трета са описани кои могат да бъдат ползватели.

Странно законодателство, уважаеми дами и господа! Странно законодателство, когато в основната част на Закона се пропуска кръгът от хора, за който се отнася и се прехвърля на други норми, и на норми от общото право, където трябва да знаем за кого се отнася това определение. Сами разбирате, че това определение наистина е лишено от смисъл в този му вид. Лишено е от смисъл, защото то не засяга нищо друго освен едно описание на пожелания, без да се казва към кого се отнасят тези норми, тази лична помощ, така дефинирана. То беше, за да се избегне дори думата „ползватели“ в самия този трети член. Затова е направено. Ако Вие редакционно предложите сега на „ползвателите“, то би бил добър вариант. Аз няма да го предложа,